raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Europske komisije u ime EU i Vlade RH kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2012. sklopljen 04. studenog 2013., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 718.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 obrazložiti prijedlog ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Izvolite ministre. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, štovane kolegice i kolege zastupnici. Nastojati ću biti vrlo kratak. Okvirni sporazum sklopljen 2007. godine između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice, utvrđena su pravila suradnje u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru IPA-e odnosno instrumenta predpristupne pomoći. Detaljnija pravila suradnje uređena su sporazumom, pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponentu 5 IPARD, instrumenat predpristupne pomoći IPA sklopljen 2008. godine. To je tzv. sektorski sporazum, dok su financije obveze uređene višegodišnjim sporazumom o financiranju. Vlada Republike Hrvatske je 15. svibnja 2014. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji Sporazum o financiranju '07.-'12. sklopljen 4. studenog 2013. godine. Na temelju navedeno predmetni sporazum potpisan je 23. lipnja 2014. godine u ime Europske komisije u Briselu ga je potpisao glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj dok ga je u ime Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu potpisali ministri financija i poljoprivrede. Sporazumom su u cilju provedbe IPARD programa između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske utvrđene financijske obveze i uvjeti potrebni za dodjelu pomoći Europske unije poljoprivredi i ruralnom razvoju, pravila i postupci u svezi isplate ove pomoći kao i uvjeti pod kojima se upravlja sa ovom pomoći. Osnovni cilj donošenja ovoga zakona je da se za Republiku Hrvatsku dodatno za 2013. godinu odredi osnova za bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru programa IPA, komponenta 5 ruralni razvoj. Ovim sporazumom mijenjaju se dopunjujući godišnji sporazum na način da se mijenja njegov dodatak utvrđivanje financijske obveze Europske unije prema Republici Hrvatskoj za 2013. godinu u iznosu od 27 milijuna i 700 tisuća eura te se mijenjaju financijske obveze Europske unije za 2009. godinu. Sukladno odredbama sektorskog sporazuma i pravila N+3 od inicijalne lokacije za 2009. godinu od 25 milijuna i 800 tisuća eura obustavljeno je 13 milijuna 313 tisuća 258 eura. Sveukupna vrijednost sredstava Europske unije za realizaciju programa IPA komponenta 5-Ruralni razvoj u razdoblju '07.-'13. godina iznosio je 144 milijuna 283 tisuće 680 eura ukupno cijela omotnica. S obzirom na predviđenu dinamiku povlačenja sredstava Europske unije i obvezno učešće u realizaciji Republika Hrvatska treba osigurati 25% ukupno odobrenih sredstava programa u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva poljoprivrede osigurano je u 2014.godini ukupno 250 milijuna kuna, a u projekcijama proračuna za '15. i '16. godini planirano je po svakoj pojedinoj godini ukupan iznos od 280 milijuna kuna. Ovi iznosi znači predstavljaju 25% našeg učešća na 12-ici plus sredstva koja povlačimo

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Zvonko Milas. Izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Pošto sam jedini doista ću skratiti, ali moram par riječi reći. Dakle, ne dvojimo o tome da li ovaj zakonski akt treba prihvatiti ili ne, ali moram nešto reći o čemu sam govorio i prije kad su se donosila izvješća o povlačenju sredstava iz pretpristupnih programa. Dakle, ovako šturo i nepotpuno objašnjenje ne znam zbog čega se moralo podnijet. Dakle pristupili ste nama kao da smo mi ne znam da se samo bavimo IPA projektima ili možda čak da smo djelatnici ili neka tijela koja se bave provedbom ovih programa. Recimo u dijelu u kojem se govori o zakonu, dakle o prijedlogu zakona veli se: do potrebe za ovim izmjenama i dopunama došlo je radi usklađivanja pravila o financiranju predujmom pretpristupne pomoći iz komponente 5-Ruralni razvoj … pravilima, za komponentu 3-Regionalni razvoj, komponentu 4-Razvoj ljudskih resursa. A s druge strane navedeno je da je osnovni cilj donošenja ovog zakona da se odredi osnova za bespovratno korištenje financijskih sredstava koja će se koristiti u okviru programa IPA, komponenta 5-Ruralni razvoj dodatno i za 2013. Pa to je divno, ali da li je sada razlog usklađenje pravila financiranja s drugim komponentama ili je osnovni cilj omogućiti korištenje sredstava i za 2013. Pa vjerojatno je i jedno i drugo, ali razlog, pravi razlog uopće nije sjajan. Dapače, on je tužan. Radi se o tome da sredstva koja su nam dodijeljena ona su vraćena u europski proračun. Zašto? Zato što nisu iskorištena, dakle dana su predujmom od strane Europske komisije, ali pod vodstvom ove Vlade ugovaranje financija eu projekata ide toliko sjajno da se to treba tako prikazati da se apsolutno ne smije istaći, dakle ne smije se vidjeti. Ali sami ste rekli, od iznosa za 2009. moralo se vratit čak 13 milijuna 313 tisuća 250 eura za komponentu ruralnog razvoja. Onda nije ni čudno da su objašnjenja nejasna, a ovaj zakonski akt da li treba prihvatiti, naravno da treba i on bi trebao pomoći spasiti ono što se spasit da i omogućit korištenje sredstava i za 2013. Međutim, ako to treba prihvatiti ali ne možemo prihvatit ovakav način vrludanja Vlade i sve ovo što se događa. Kad pogledamo primjerice u ovom tjednu na web stranici Agencije za plaćanje u poljoprivredi vidi se da je najaktualnija vijest posjeta djelatnika crnogorskog Ministarstva poljoprivrede. Oni su došli spomenutoj agenciji kako bi se obučili upravo raditi u povlačenju sredstava za IPA programe. Pa kad vidimo kako naši rade ovdje pa onda se pita kakvog to smisla ima, da li je to uopće moguće da netko dođe ovdje nešto naučiti. Jer iz ovoga što vidimo Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 2012. ona postavlja svjetski rekord u sporosti. Npr. za natječaj mjera … diversifikacija, koji je raspisan još u kolovozu 2012., do konca 2013. nije bio ugovoren niti jedan projekt, a agencija je bila dužna izdati odluke u roku manjem od 100 dana. Stoga što govorit dalje? Stanje nije puno bolje ni u drugim mjerama. I to usporeno ugovaranje i dovelo je do odustajanja velikog broja korisnika i to dovodi do gubitka eu sredstava. Na koncu, na kraju 2013. mi nismo smjeli izgubit niti eura, a tada nam se oduzelo 7 milijuna eura što je bilo razvidno u izvješću o pretpristupnim programima lipanj-prosinac 2013. Na koncu i kraj 2014. vjerojatno ćemo dočekat s još većim gubitkom. Dakle to su sredstva IPARD-a koja su ionako mala, a već imamo tu i Fond za ruralni razvoj i 330 milijuna eura u 2014. i pitanje je na koji će ih način Vlada iskoristiti, da li to uopće itko zna. Stanje je blago rečeno zastrašujuće. Prigovaraju nam da smo ekonomija u Europskoj uniji koja najgore se snalazi, ne idemo van iz krize, dapače, a sredstva se ne iskorištavaju nego se vraćaju. Pa nije mi jasno da li to doista nitko ne vidi, da li je to zaista toliko nezanimljivo i to više doista nisu samo prigovori iz oporbe koji se uvijek može reći kako vi kažete politikantstvo ili nešto slično. Ne, ovo je zaista objektivno i ovo je stvarnost. I ukoliko se doista ne probudimo dogodit će se da će u sustavu eu fondova ostavit se takve posljedice koje se godinama neće moći sanirat, a morate priznati da nasljeđe koje ste dobili od prethodne Vlade što se tiče eu fondova ipak nije bilo tako loše. Hvala lijepo. Završno, ministar Tihomir Jakovina. zakon i neće imat raspravu, ako će imat nisam očekivao da će doći sa desne strane govornice, od poštovanog zastupnika Milasa, ali evo koristim priliku u završnoj riječi neke stvari onda dodatno objasniti jer ovo su nažalost podaci koji nisu dobri ali koji se odnose na prethodno razdoblje. Pa da pojasnim onda ako govorimo o iskorištenju IPARD-a. On je kako je rečeno u uvodu od 7 do 13 pravilo N+3, znači nulta godina plus tri iduće godine. Pa ću napomenuti da smo u 2010. i jedanaestoj godini povukli 1,07% odnosno od raspoloživih 51 milijun eura vaša Vlada je iskoristila samo 276 145 eura. Povrat u te dvije godine sami ćemo izračunati od ukupnog iznosa povukli smo ovaj dio. 2012. godine 48, ispod 48 i pol posto. Prva godina kada sam bio ministar i vodio sustav, kada sam radio preustroj, organizaciju Agencije za plaćanje za koju čujemo danas više od gospodina Hrga kojeg više tu nema velikih primjedbi između ostalog i zaslužna za podizanje i za veću ažurnost i brzinu u obradi predmeta i za povlačenje ipak 12 milijuna 486 tisuća eura, odnosno povrat od 13 milijuna na šta se odnosi ovaj zakon. U 2013. godini iskorištenje je već gotovo 72% toga fonda. U ovoj godini i u preostalim godinama do kraja korištenja IPARD sredstava ćemo dići na 100%. Na IPARD-u smo se trebali, a prije toga na SAPARD-u kao pretpristupnim fondovima vježbati trenirati, učiti kako se pišu projekti, kako se koriste europska sredstva i pripremit se za sve ove fondove koje imamo. Vidimo koliko su to koliko su to bili dobri rezultati vaše Vlade, a koliko su još uvijek ja kao resorni ministar sam nezadovoljan sa dvanaestom i trinaestom, ali su bili ipak priznat ćete jer matematika je egzaktna nauka koja govori u brojkama koliki je to bio skok u iskorištenju tih istih pretpristupnih fondova. Kažem još jednom, IPARD je za nas završen. Sve projekte koje još imamo obrađujemo. Iskorištenje bi trebalo biti u zadnje dvije godine i sto posto. Imamo u zadnje vrijeme primjere s obzirom da poduzetnici čak povlače svoje projekte jer su ograničavajući i limitirajući u odnosu na sredstva koja su na raspolaganju u programu ruralnog razvoja. Čekaju prve natječaje u programu ruralnog razvoja 332 milijuna eura. Prvi natječaji po mjeri pet dva su već raspisani, već u tijeku. Po mjerama četiri jedan i četiri dva su u pripremi. U 12 mjesecu će i prije formalnog prihvaćanja od strane, programa od strane Komisije biti objavljeni i siguran sam da će realizacija odnosno iskorištenje biti puno veće iako govorimo o 12 do 13 puta više sredstava nego na IPARD-u a nismo bili pripremljeni i sposobni iskoristiti ni tih 25, 26 milijuna koji su nam bili na raspolaganju. Cijeli sustav radi i agencija koju prozivate vrlo sarkastično je kolega Hrg govorio o novom zaposlenju sto i nešto ljudi. Pa jedan od uvjeta, 249 blokirajućih nalaza prilikom akreditacije Agencije za plaćanje sam dobio od stranih revizora, a da nismo akreditirali Agenciju za plaćanje ne bi mogli povući ni euro, ni euro ne po projektima samo za ruralni razvoj nego i za direktne potpore. A ove godine smo 720 milijuna kuna povukli iz proračuna Europske unije samo za izravne potpore, a još nekih dodatnih 200 do 300 milijuna što za vinsku omotnicu, što za IPARD, što za ostale projekte koje smo, shema školskog voća koje smo povlačili. Agencija za poljoprivredu, za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju morala biti akreditirana. Imala je 20 milijuna veći proračun, 500 zaposlenih i 249 blokirajućih nalaza. Jedan od blokirajućih nalaza nedovoljni ljudski kapaciteti, obučenost, nedostatnost prostorija, programa, neprilagođenost procedura. Sve smo do jednog ih morali riješiti. Radili smo šest do devet mjeseci dok nismo sve nalaze visokog, srednjeg i malog rizika otklonili. Onda smo mogli dobiti privremenu akreditaciju, a nakon godinu dana i punu akreditaciju. Naša agencija ima, radi, uvijek može bit bolja. Ako treba zaposlit ću još 100 ljudi da rade na tim projektima, da vode projekte, da njihova reakcija kontrole, provjere, izdavanja rješenja bude što veća, da ovih 332 milijuna imamo u što većem dijelu povučeno. Ne 107% kako je to bilo desete i

i da govori. Ja sam samo rekao da mi uopće nije jasno zašto jasno i transparentno, dakle vi ste ovo postavili otprilike kao da se svi bave samo IPA programima pogotovo u javnosti. Zašto se javno ne kaže, dakle zato što nismo potrošili novce moramo ići u izmjene i dopune ovoga zakona. Ništa drugo. Moramo sporazum promijeniti, da to svima bude jasno. A o tome da li je agencija dobra ili loša, ja ne znam, ja ne radim tamo. Ja samo čitam i to vrlo teško se snalazim, moram biti iskren. Jer je to toliko sve zamagljeno, ali uspijem pročitati ponavljam da od kolovoza 2012. do konca 2013. ništa nije napravljeno po natječaju recimo mjere 302. Ne znam da li uopće znate za to. Nadalje, zaposlite vi ljude. Ali zašto ne zaposlite, pa 250000 ima u javnoj upravi. Zar ne mislite da bi ih mogli prekvalificirati. I to je jedna od poruka bila Europske komisije. Zašto ih zapošljavate? Zašto dovodite nove ljude koje trebate? Mislim da bi vam lakše bilo ove educirati. I da završim. Ja uopće nisam išao govoriti koja Vlada prije, koja poslije. Htio sam samo reći da Vlada koja je bila prije ipak je ostavila stanje kakvo takvo. Da nije započela projekt, pa ne bi vi imali što potpisivati, ne bi imali kakve rezultate ubirati. Hvala lijepo.

korištenja sredstava koja su nam bila na raspolaganju. Danas sam rekao 5 milijardi kuna smo potrošili iz državnog proračuna za kapitalne potpore, za razno razne programe koje smo financirali iz državnog proračuna, a s druge strane su nam desetci miliona eura prolazili kroz prste. Nivo iskorištenja fondova moramo podići pogotovo iz svega onoga što je sad ispred nas. Vaša rasprava mi je bila previše kritična i zbog toga sam tako reagirao, ako je usmjerena na to da ne možemo biti zadovoljni i da nismo zadovoljni s iskorištenjem kako prethodne Vlade tako ni ove dvije godine prve moje, tu se slažem. Ali još jednom kažem 1,07% u dvije godine ste imali iskorištenje. Ja sam u ovoj godini digao na 40 i nešto posto, u prošloj godini, u godini na koju se odnosi izmjena ovoga zakona na 70-ak posto u prošloj godini. A u ovoj godini će rezultati biti bolji. I nisam zadovoljan. Hvala vam lijepo. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.